Izvješća odbora ste primili na sjednici ovoj, a amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle, vrlo kratko o Prijedlogu zakona o elektroničkom novcu. Mislim da se svi dobro sjećate naše rasprave od od kraja 2008. i s početkom 2009. o zakonu o institucijama za elektroničko novac što je bilo jedno od segmenata ukupnog poglavlja 9. financijske usluge, vi znate da smo ove godine zatvorili to poglavlje uspješno, dakle izvršili sve obveze, ali naravno naše obveze usklađivanju s zakonodavstvom Europske unije se nastavljaju tako da ovaj Zakon prema ovom Prijedlogu bi stupio na snagu 1. 1. 2011. godine, a koji je osnovni razlog i najvažnija novina. To je ta da institucije za elektronički novac više nisu kreditne institucije, što znači da se na nju više ne odnose pravila koja važe za kreditne institucije posebno što se tiče visine temeljnog kapitala. Podsjetit ću da za kreditne institucije minimalni temeljni kapital je 40 milijuna kuna, a isto tako ne vrijede ni ona stroga pravila u upravljanju rizicima, tzv. Bassel 2 koji je trenutno na snazi. Međutim, isto tako treba reći bez obzira što one više nisu kreditne institucije sukladno novoj direktivi da institucije za elektronički novac i dalje i prema ovom Prijedlogu zakona mora imati odobrenje za izdavanje elektroničkog novca koji izdaje Hrvatska narodna banka. Akt za odobrenje sadrži odobrenje za pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca. Isto tako morat će sadržavati odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca. Inače zakonom propisani minimalni temeljni kapital institucije za elektronički novac iznosi 2 milijuna i 600 tisuća kuna i mora biti uplaćen u novcu. Ovim Zakonom sukladno direktivi predviđena je mogućnost osnivanja institucije za elektronički novac pod izuzećem čiji je temeljni kapital 260 tisuća kuna kao minimalni, međutim, ono što je važno reći da te institucije za elektronički novac pod izuzećem ne smiju izdavati elektronički novac na području druge države članice, ali isto tako da maksimalni iznos elektroničkog novca pohranjenog na platnom instrumentu ili na računu za plaću ne smije iznositi više od 1125 kuna. Hrvatska narodna banka će isto tako voditi registar institucije za elektronički novac i isto obavljati nadzor nad poslovanjem institucija te donositi podzakonske akte na temelju zakona i u skladu sa zakonom. Institucija za elektronički novac koja posluje na temelju odobrenja za rad izdanog prema važećem, dakle još uvijek Zakonu o institucijama za elektronički novac, kao i pravna osoba koja izdaje elektronički novac bez odobrenja za rad, dužna je do 31. ožujka 2011. godine podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci, radi usklađivanja svog poslovanja s odredbama ovog Zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine državni tajniče. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Za raspravu imamo najprije prijavljen Klub HDZ-a, u ime Kluba govoriti će uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedničke Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želim reći da Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o elektroničkom novcu. Elektronički novac je elektronički ili magnetski pohranjena novčana vrijednost izdana u zamjenu za novčana sredstva kojom se mogu obavljati plaćanja u skladu sa Zakonom o platnom prometu, i koju kao sredstvo plaćanja prihvaćaju fizičke ili pravne osobe koji nisu izdavatelji tog novca. Ovim se Zakonom vrši daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Europski parlament i vijeće donijeli su 16. rujna 2009. godine direktivu 2009/110/EZ o započinjanju, obavljanju, i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac. Neki od ciljeva ove navedene direktive jesu uvođenje jasne definicije elektroničkog novca, odgovorno pojavu novih unaprijed plaćenih proizvoda za elektroničko plaćanje sa namjerom da se uspostavi jasan pravni okvir, za jačanje unutrašnjeg tržišta uz osiguravanje odgovarajuće razine bonitetnog nadzora, nadalje uklanjanje zapreka za ulazak na tržište i lakšeg započinjanja i obavljanja djelatnosti izdavanja elektroničkog novca, uvođenje režima za temeljni kapital i stalnu razinu kapitala kako bi se osigurala primjerena zaštita potrošača te pouzdano i razborito poslovanje institucija za elektronički novac. Obveze članica Europske unije prenijeti odredbe ove direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo najkasnije do 30. travnja 2011. a Republika Hrvatske se obvezala donijeti ovaj Zakon zbog usklađivanja pregovaračkog poglavlja 9. financijske usluge. U Hrvatskoj se pojam elektroničkog novca prvi put definirao donošenjem Zakona o institucijama za elektronički novac, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine kao rezultat usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom a prestaje važiti 1. siječnja 2011. godine stupanjem na snagu ovoga Zakona o kojemu upravo raspravljamo. Novim Zakonom o elektroničkom novcu, dakle o kojem raspravljamo, smanjuje se obvezan iznos temeljnog kapitala za institucije za elektronički novac, te institucije prema novoj regulativi Europske unije ne smatraju se više kreditnima pa se obvezni iznos kapitala smanjuje sa 40 milijuna kuna na 2,6 milijuna kuna koji moraju biti uplaćeni u novcu. Izuzetak su institucije za elektronički novac pod izuzećem čiji temeljni kapital mora biti minimalni 260 tisuća Dakle, riječ je o institucijama koje ne smiju izdavati novac u drugim državama a maksimalni iznos pohranjen na platnom instrumentu ili računu za plaćanje iznosi 1125 kuna. Osim ovoga dakle ovim prijedlogom zakona uređuje se i elektronički novac i izdavatelj elektroničkog novca, izdavanje i iskup elektroničkog novca, uvjeti pod kojima institucije za elektronički novac sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu poslovati u Republici Hrvatskoj itd. Institucije za elektronički novac koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj jesu pravne osobe koje od Hrvatske narodne banke prethodno moraju dobiti odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, a važno je naglasiti i činjenicu da Hrvatska narodna banka po novome vodi registar institucija za elektronički novac te obavlja nadzor nad institucijama za elektronički novac. Dakle, na kraju želim još jednom naglasiti da ovim Prijedlogom zakona izvršiti će se i daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i u skladu s time Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o elektroničkom novcu. Hvala. **Mimica, Imamo i prijavu kluba HNS-a, HSU-a za raspravu u ime kluba poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Kao što već reče gospodin Marić, ovo je već treća godina za redom u kojoj se bavimo problematikom elektroničkoga novca, najprije kroz Zakon o institucijama o elektroničkom novcu potom i kroz neke izmjene, odnosno ispravke toga zakona i evo sada potpuno novim zakonskim tekstom. Dakle, predlagatelj se nije opredijelio u ovom konkretnom slučaju za izmjene i dopune zakona, već potpuno novi zakonski tekst

na ovom primjeru može vidjeti što nas čeka u postupku stalnog usklađenja sa europskom pravnom stečevinom. Naime, svi oni koji su mislili da izmjene oko 500 zakonskih propisa koje smo proveli proteklih godina kao hrvatski Parlament da bismo uskladili naše zakonodavstvo sa europskim su tek jednokratni napor koji će biti eto uskoro dovršen, pa će onda Hrvatski sabor u tom smislu imati manje posla u budućnosti, mogu na ovome primjeru vidjeti da će parlamentarna aktivnost na usklađenju našeg zakonodavstva sa europskim biti stalna i živa. Dakle, s jedne strane možda se čini nelogično da propisi koje smo donijeli unutar zadnje dvije godine, već sada evo idu na izmjene odnosno na neka nova rješenja. Ali to je nešto što se u EU događa na mnogim područjima i dakle moramo biti svjesni da će Vlada imati veliku odgovornost u stalnom praćenju i ažuriranju normi koje će onda predlagati Hrvatskom saboru. Dakle, činjenica je da smo negdje paralelno sa izmjenama Zakona o institucijama o elektroničkom novcu imali i donošenje nove direktive. Dobro je da je Vlada odmah reagirala i da u ovom konkretnom slučaju pokazujemo kako i unatoč tome što smo već zatvorili predmetno poglavlje u pregovorima sa EU i unatoč tome što je dosadašnja praksa bila da s izmjenama čekamo po više godina, u ovom konkretnom slučaju reagiramo brzo, reagiramo brzo, kako bismo postali odmah nakon priključenja EU ujedno i integralni dio europskog gospodarskog prostora na način da se kod nas zapravo provode isti propisi kakvi vrijede i u drugim zemljama članicama EU. Možda će se trebati navići na to i na razini Hrvatskoga sabora stalno praćenje izmjena zakonskih propisa na razini EU jest naša trajna zadaća. I vjerojatno će sljedeći, osobito sljedeći saziv Hrvatskoga sabora biti u prilici nešto više naučiti o toj praksi i nastaviti također rad na stalnom usklađenju sa europskom pravnom stečevinom. Ponavljam, klub HNS-a i HSU-a podržat će donošenje Zakona o elektroničkom novcu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Za sada imamo dvije prijavnice za pojedinačnu raspravu. Najprije poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Poštovani državni tajniče sa suradnikom cijenjeni kolegice i kolege. Pa kao što je rekao kolega Beus za svaku pohvalu je ovako brza i promptna reakcija Vlade na direktivu EU radi usklađenja pregovaračkog poglavlja 9.-Financijske usluge. Ova se potreba ukazala zbog toga što je institucije za elektronički novac pokazale određene nedostatke u svom funkcioniranju u okviru EU dok to u Hrvatskoj to nisu mogle biti mogućnosti, jer još nijedna nije zaživjela niti jedna transakcija niti aktivnost temeljem postojećeg Zakona o elektroničkom novcu nije obavljena. Ali zato se sa ovim stvara novi okvir koji se usklađuje sa europskom europskom praksom i to je dobro da se to vrši stalno i trajno usklađenje po svim osnovama pa tako i po ovom dijelu koji se odnosi na elektronički novac. Ovim zakonom uređuje se i elektronički novac i izdavatelji elektroničkog novca, uvjeti za osnivanje i poslovanje, svih institucija koje se mogu baviti elektroničkim novcem kao i prestanak rada institucija i definiraju nadzor nad tim institucijama. Određuje se da Narodna banka vodi registar, da vrši nadzor i otvaraju se mnoge mogućnosti. Ali što je najvažnije institucije za elektronički novac više nisu kreditne unije, kreditne institucije da se na nju ne odnose sva pravila koja važe za kreditne institucije posebno što se tiče visine temeljnog kapitala koji vrijedi 8 milijuna kuna, a sada je 2 milijuna 600 za minimalni temeljni kapital za institucije za elektronički novac i to koji se mora uplatiti u novcu. Ovdje valja naglasiti upravo tu jednu odgovornost, što se kaže mora se uplatiti u novcu, institucija za elektronički novac. A zamislite situaciju u kojoj su se osnivale banke a nisu morale uplaćivati temeljni kapital u novcu. Koliko ovo daje sigurnost pravnu, koliko institucionalno jača ovakvu instituciju kao što je sada elektronički novac. iako nema za sada aktivnosti nijedne institucije koja se bavi aktivnošću elektroničkog novca, u području FINA-e i telekomunikacija se otvara veliki potencijal za korištenje toga i mislim da će se taj potencijal i iskoristiti i osobno podržavam ovaj prijedlog zakona. I naglašavam da je dobro da je konačni prijedlog zakona, da je novi zakon, a ne da su stalne izmjene i dopune. I kada god može bolje je zbog praktičnosti i primjene da se ide sa novim zakonom, a ne sa stalnim izmjenama i dopuna. Stoga posebno to pohvaljujem i podržavam. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Repliku ima poštovani zastupnik Goran Beus Richemberrgh. drugi zastupnici, volio bih da komentirate činjenicu što nam državni tajnik vaš prezimenjak nažalost nije komentirao, a mislim da bi bila zanimljiva. A to je da je nova europska direktiva zapravo došla u trenutku kada je EU bilježila rekao bih vrhunce krize u svom financijskom sektoru i da je jedna od posljedica zapravo činjenice da je srce krize svjetskog gospodarstva bilo u financijskome sektoru osobito u bankovnom sektoru, ali i u sektoru koji zapravo se bavi elektroničkim novcem, za razliku od Hrvatske gdje to nije tako, gdje je bankarski i financijski sustav stabilan, gdje on obzirom na uvjete krize posluje vrlo dobro, a gdje se zapravo srce krize nalazi u javnome sektoru. Volio bih ako nam možete u tom smislu malo prokomentirati jer i to nam je važna stvar jer mi danas-sutra postajemo dio ne samo gospodarskog prostora, nego u užem smislu i financijskog prostora Europske unije. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran uvijek je lakše otkriti određene nedostatke zakonskog okvira kad je on u primjeni, a ne samo na papiru i zato je u Europskoj uniji i reagirano jer se uočila potreba temeljem praktične primjene. A naravno da je to pojačalo tu potrebu i financijska kriza koja je zahvatila i koja je krenula upravo iz financijskih institucija. Zato se ovom direktivom i željelo odvojiti institucije za elektronički novac od kreditnih institucija i to je dobro. Čak se posnažila jedna odgovornost, financijska odgovornost sa ovim temeljnim kapitalom razdvajanja visine temeljnog kapitala sa nadzorom i da Središnja banka nadire i rad tih kreditnih institucija. A zašto u Hrvatskoj nije bilo potrebe, dobro ste kazali da je financijska sigurnost znatno viša, da je bankarski sustav apsolutno stabilan, ali zahvaljujući pravodobnoj reakciji Vlade i jer je Vlada odlukom povećala osiguranje štednih uloga svih građana sa 100 tisuća na 400 tisuća HANFA je osnovala Interventni fond za eventualne probleme koji mogu nastati u investicijskim fondovima. I to je dalo jednu stabilnost, jednu sigurnost, jedno uvjerenje građana da imaju uvjerenje, zapravo da imaju sigurnost u bankarski sustav i nije došlo do povlačenja depozita nego su nastavili štediti. Naprotiv, povećala se štednja upravo zahvaljujući takvoj odluci Vlade i Vlada je najviše pridonijela stabilnosti bankarskog sustava u Hrvatskoj. Hvala lijepo. I sada pozivam za raspravu poštovanog zastupnika Zdenka Franića. Izvolite. kolegice i kolege. Ovaj zakon pruža alat poduzetnicima za snažniji iskorak i proboj na europski gospodarski prostor. Poznato je da se informacijski sektor najbrže oporavlja od krize, ako je uopće bio i zahvaćen ovom krizom bankarskog sustava koja drma svjetskom ekonomijom posljednjih dvije godine. Ovaj zakon je ujedno i presjek informacijske tehnologije sa financijskim sektorom. Na neki način i on spada u poglavlje 1.-Slobodno kretanje roba jer olakšava kolanje roba budući da olakšava i mehanizam mehanizam plaćanja tih roba i usluga. Dakle, radi se o još jednom zakonu vezanom uz elektroničko poslovanje. Prisjetimo se da smo i relativno nedavno imali zakon i o električkom potpisu, dakle stvara se infrastruktura u Republici Hrvatskoj za potpunu integraciju u europski sektor suvremenog poslovanja. Evo nedavno je, prije nekoliko dana je bila i u novinama jedna analiza, predviđanje da će euro možda biti jedna od najkratkotrajnijih valuta jer se očekuje da možda već godine 2040. se on potpuno povuče i da sve transakcije idu elektronički. Ovi zakoni predstavljaju kao što rekoh dobar početak, dobru infrastrukturu, međutim potrebno je još uložiti strahovito mnogo napora za harmonizaciju cijelog sustava hrvatskog gospodarstva sa europskim i to ne u onom dijelu europske pravne stečevine nego u dijelu koji će hrvatskim poduzetnicima olakšati poslovanje. Primjerice, mi gotovo da i ne razmišljamo o kiber notarima ili kiber javnim bilježnicima koji bi iskoristili sve prednosti elektroničkog potpisa i pružali na daljinu ovjeravanja ugovora, međunarodnih ugovora među gospodarskim subjektima ili čak među fizičkim osobama bez potrebe da se te dvije pravne osobe ili jedinke nađu na istom mjestu kod istog bilježnika ovjeravati ugovor. Potrebno je još mnogo, mnogo poraditi i na obrazovanju kako kako gospodarstvenika tako i mlađe generacije koja mora biti već danas, dakle mora se već danas početi mlađu generaciju osposobljavati za ovakve suvremene načine i trendove poslovanja. Kad pogledamo obrazovne kurikulume u domeni informatike ili matematike, oni nikako ne prate ove suvremene trendove, nisu nikako, ne odgovaraju na trenutak informacijskog društva u kojem mi živimo. Nažalost, mlada generacija makar ima te predmete u srednjim školama jedva da je u mogućnosti načiniti excel tablicu gdje bi si planirala trošenje danas džeparca sutra kućnog budžeta. To naprosto programom nije predviđeno. Kurikulume treba osuvremeniti. Treba ove trendove suvremenog zakonodavstva na kojima se mi toliko trudimo u Saboru pretočiti i u obrazovne sadržaje, pripremiti mladu generaciju na ulazak na tržište rada i suvremeno poslovanje bez nekih potresa i trauma do kojih će zasigurno doći ukoliko ne budu pripremljeni. A što se tiče i gospodarstvenika možda oni najjači su spremni za ovakve suvremene trendove, ali svakako bi Vlada trebala razmisliti i o nekim mehanizmima i poticajima da se srednji poduzetnici pokušaju pripremiti i uključiti u blagodati koje im informacijska tehnologija. Jer poznato je svaka čast velikima ali malo i srednje poduzetništvo je ipak jedna nezanemariva snaga koja bi trebala vući naprijed hrvatsko gospodarstvo i pomoći da se izvuče iz krize. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i o ovome konačnome prijedlogu zakona glasovat ćemo čim se za to steknu uvjeti.